Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 902-01-17, внесен от Министерския съвет на 5 април 2019 г. На свое заседание, проведено на 18 април 2019 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, 902-01-17, внесен от Министерския съвет на 5 април 2019 г. На заседанието присъстваха от Министерството на вътрешните работи: заместник-министър Красимир Ципов, Райна Димова главен юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност“, и Йото Василев – началник на сектор „Държавен противопожарен контрол“ в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. От името на вносителите Законопроектът бе представен от Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи. В изложението си вносителят отбеляза, че причините, които налагат приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, са свързани с необходимостта да се съобразят някои от сроковете за предоставяне на конкретна услуга с Административнопроцесуалния кодекс. Цели се също конкретизиране на данните, които се посочват при подаване на заявление за издаване на лична карта и паспорт при първо издаване на документ за самоличност. Със Законопроекта се създава нова разпоредба, в която се посочва какви документи трябва да представи българският гражданин при подаване на заявление за издаване на лична карта. Създават се и нови разпоредби, съгласно които данните за родители, съпруг/съпруга, законен представител и указ на Президента на Република България за промяна на гражданството ще се посочват от заявителя в случай на първо издаване на документ за самоличност. Въвеждат се срокове за издаване на лични карти и паспорти, а именно при обикновена услуга – до 30 дни, при бърза услуга – до три работни дни, а при експресна услуга – до осем работни часа от приемането на заявлението. Към заявлението за издаване на паспорт или заместващ го документ се предвижда да се прилага удостоверителен документ за раждане на лица под 18 години, в случай че заявителят не притежава валиден документ за самоличност, с който да се идентифицира. В Закона за българските лични документи се въвеждат и срокове за издаване на документ за самоличност на чужденец, а именно при обикновена услуга документът ще се издава за срок до 30 дни, а при бърза услуга за срок до 10 работни дни. Със Законопроекта се предвижда и срок за предоставяне на данни от информационните фондове за българските лични документи – до 14 дни от регистрирането на искането или подадено писмено заявление. Със Законопроекта се правят изменения и допълнения в Закона за Министерството на вътрешните работи, като се създава правна норма, която предвижда следните моменти: конкретизиране на актовете, които издават органите по пожарна безопасност и защита на населението, осъществяващи държавен противопожарен контрол, прецизиране на искането за издаване на становища/сертификати, разписване на ред за отстраняване на нередности, за спиране на производството по издаване на становища/сертификати, определяне на срок на валидност пет години за издаден сертификат за съответствие на обектите с правилата и нормите за пожарна безопасност, посочване на органа, който при установяване на съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност издава становища/сертификати – оправомощени от министъра на вътрешните работи длъжностни лица, предвиждане на ред за издаване на решение за отказ за издаване на становища/сертификати при установяване на несъответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност, въвеждане на срок за издаване на становища/сертификати и на решения за отказ за издаването им, създаване на ред за допълване, поправка на очевидна фактическа грешка и тълкуване на становища/сертификати и решения за отказ за издаването им. Приемането на Законопроекта, включващ промени в Закона за българските лични документи и Закона за Министерството на вътрешните работи, не води до необходимост от осигуряване на допълнителни финансови средства за Министерството на вътрешните работи. С Проекта не се предвижда въвеждане на европейското право, поради което не е изготвена таблица за съответствие с европейското право. Въз основа на проведеното гласуване Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 10 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме

На основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя предложение за допускане в залата на господин Красимир Ципов

относно Законопроекта за българските лични документи, внесен от Министерския съвет. Отново е на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Кой ще ни запознае? Господин Манев, заповядайте.

Госпожо Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 902-01-25, внесен от Министерския съвет на 30 май 2019 г. На свое редовно заседание, проведено на 5 юни 2019 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, внесен от Министерския съвет. На заседанието присъстваха от Министерството на външните работи: Юрий Щерк – заместник-министър, Румяна Йорданова – началник отдел „Консулско-правни въпроси,

От името на вносителите Законопроектът бе представен от господин Юрий Щерк. В изложението си същият отбеляза, че Законопроектът цели подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест при предоставянето на услуги по издаване и получаване на български лични документи в страната и чужбина. Практиката показва, че съществуват затруднения за българските граждани, пребиваващи в чужбина, произтичащи от необходимостта от повторно явяване в дипломатическите и консулските представителства за получаване на нов документ за самоличност. Предвидено е българският личен документ да бъде получен извън страната лично чрез използване на лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга. Това облекчение ще се почувства осезаемо особено за българските граждани в чужбина, живеещи в населени места, отдалечени от дипломатическите и консулските представителства на Република В редица държави – членки на Европейския съюз, се предлага успешно аналогична услуга. Законопроектът предвижда и нова процедура за подаване на заявления за подмяна на български лични документи чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи. Наред с опцията за използване на квалифициран електронен подпис, заявителят ще може да подава заявление в електронен формат и без да използва такъв подпис, като към заявлението приложи копие от валиден документ, чиято подмяна желае. Прилагането на въвежданата нова възможност за подаване на заявления за подмяна на българските лични документи изисква по дълъг период на технологична подготовка, поради което е предвидено изменението да влезе в сила след 12 месеца, след обнародването му в „Държавен вестник”. Намаляват се и сроковете за издаване на български лични документи при подадено в чужбина заявление. От 90 дни за обикновена услуга е предвидено срокът да е 45 дни, а при 60 дни за бърза услуга срокът се предвижда да е 30 дни. Законопроектът предвижда промяна в срока на валидност на паспорта – 10 години, но за въвеждането на технологичните условия за изготвянето им е предвидено Министерството на външните работи да осигури техническите и организационни условия за издаването на паспорти със срок на валидност 10 години, не по късно от 1 януари 2021 г. При успешно създаване на необходимите условия преди посочения срок българските граждани могат да подават заявления за издаване на паспорти със срок на валидност 10 години от по-ранен момент, определен с постановление на Министерския съвет. От името на Министерството на вътрешните работи господин Красимир Ципов заяви подкрепа за Законопроекта. Със Законопроекта не се предвижда въвеждане на европейско законодателство и не се регулират правоотношения, свързани с прилагане правото на Европейския съюз, поради което не се налага и изготвянето на анализ за съответствие с правото на Въз основа на проведеното гласуване Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 10 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание

Правилника за организацията и дейността на Народното събрание срокът за предложение на приетия на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за политическите партии, № 902-01-24, внесен от Министерския съвет, да бъде намален на три дни. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Александрова. Колеги, подлагам на гласуване предложението на госпожа Александрова за намаляване на срока между първо и второ четене.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин

на 3 април 2019 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 954-01-10, внесен от Андон Дончев и група народни представители на 27 февруари 2019 г. На заседанието присъстваха от Министерството на вътрешните работи – заместник-министър Красимир Ципов, и Андон Дончев – народен представител от парламентарната група „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“. От името на вносителите Законопроектът бе представен от господин Андон Дончев. В изложението си отбеляза, че предложената промяна в Закона за българските лични документи е свързана с удължаване на срока на валидност на паспортите на българските граждани от от 5 на 10 години. По този начин срокът на валидност на международните паспорти ще се приравни с този на другите документи за самоличност. В мотивите на Законопроекта е отбелязано, че повечето визи за държави извън Европейския съюз са за срок от 10 години. Те се поставят на съответната страница в задграничният паспорт на български гражданин, желаещ да посети избрана от него страна. Това води до затруднения, изразяващи се в това, че в рамките на пет години лицето отново трябва да кандидатства или да замени съответната виза. На основание чл. 79, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е поискано становище от Министерството на вътрешните работи. В отговора си Министерството изразява принципната си подкрепа към Законопроекта. В становището е отбелязано също, че Министерството па външните работи, съвместно с МВР са подготвили Законопроект, в който също е предвиден 10-годишен срок на административна валидност на паспортите. Законопроектът е включен в законодателната програма на Министерския съвет и предстои внасянето му за разглеждане на негово заседание. В становището е обърнато внимание на обстоятелството, че с изпълнението на обществената поръчка с предмет „Проектиране, изграждане и управление на Система за издаване на български лични документи поколение 2019“ е планирано да се реализира Моделът за централизирана персонализация на българските лични документи. Моделът е одобрен с решение по т. 16 от Протокол № 39 от заседанието на Министерския съвет на 13 септември 2017 г. и допълнено с Протоколно решение по т. 40 от Протокол № 39 от заседанието на Министерския съвет на 31 януари 2018 г. В тази връзка на свое заседание от 7 март 2018 г. Министерският съвет е одобрил идейните проекти на новото поколение български лични документи. В проектите е предвидено издаване на документ тип „паспорт“ с 48 хартиени страници, който, в случай че бъде предвидено в Закона за българските лични документи, може да бъде със срок на валидност до 10 години. След приключване на процедурата по обществената поръчка образците на български лични документи подлежат на утвърждаване с акт на Министерския съвет съгласно § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за българските лични документи. Обърнато е внимание, че предложението следва да се съобрази и с препоръките на Международната организация на гражданската авиация. Абревиатурата на английски ICAO (Поправка 26 на Анекс 9 „Опростяване на процедурите“, в сила от 23 октомври 2017 г. и приложима от 23 февруари 2018 г.) по отношение на срок на административна валидност на паспорт, издаван на лица до 18-годишна възраст, който срок следва да не надвишава пет години. През годините при лицата под 18-годишна възраст се наблюдават съществени изменения в техния образ, което е причина снетото по време на първоначално издаване на паспорт изображение да става неактуално. С оглед обезпечаване на процеса по идентификация на тези лица е необходимо паспортът за тях да остане задължително с 5-годишна административна валидност. Въз основа на проведеното гласуване Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 10 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 954-01-10,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание: „ДОКЛАД на Комисията по външна политика относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 902-01-25, внесен от Министерския съвет на 30 май 2019 г. заседание, проведено на 5 юни 2019 г., Комисията по външна политика разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, внесен от Министерския съвет на 30 май 2019 г. Мотивите към Законопроекта бяха представени от заместник министъра на вътрешните работи Красимир Ципов. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи цели подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест при предоставянето на услуги по издаване и получаване на български лични документи в страната и в чужбина. С предложените изменения и допълнения се въвежда възможност български личен документ да бъде получен извън страната лично чрез използване на лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга. Това ще облекчи българските граждани в чужбина, особено живеещите в населени места, отдалечени от дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина. Определят се условията, при които това получаване може да бъде осъществено. Въвежда се изискване за еднолично явяване на лицето – при подаване на заявлението за издаване на документа в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина. Създава се възможност за подаване на заявления за подмяна на български лични документи чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи. Автоматизираната информационна система за електронни услуги ще приема заявления за издаване на български лични документи с въвеждане на втори идентификатор, който не се съдържа който не се съдържа в данните на българските лични документи. Получаването на готовия документ ще става само лично, след като самоличността на получателя бъде установена еднозначно и документът, чиято подмяна се иска, бъде върнат. Предвижда се намаляване на сроковете за издаване на български лични документи при подадено в чужбина заявление, съответно на 45 дни за обикновена и на 30 дни за бърза услуга. Предвижда се Министерството на вътрешните работи да осигури технологичните и организационните условия условия за издаването на паспорти със срок на валидност 10 години не по-късно от 1 януари 2021 г. При създаване на организационни условия и осигуряване на необходимите технически и програмни средства преди посочения срок българските граждани могат да подават заявления за издаване на паспорти със срок на валидност 10 години от по-ранен момент, определен с постановление на Министерския съвет. Промяната за подаване на заявления за подмяна на български лични документи изисква по-дълъг период за технологична подготовка, поради което е предвидено изменението да влезе в сила 12 месеца след обнародването в „Държавен вестник“. Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване Комисията по външна политика с 16 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 902-01-25, внесен от Министерския съвет на 30 май 2019 г.“ Благодаря, уважаеми господин Танев. Остана Докладът на Комисията по политиките за българите в чужбина. Колеги, имате думата за изказвания.

Заповядайте, господин Ангелов. ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Благодаря Ви, госпожо Председател. Дами и господа народни представители! Всяка една промяна във всеки един закон, който облекчава по някакъв начин живота на българите, трябва да бъде подкрепяна. Ние от ВМРО ще го подкрепим. Проблемите с българските лични документи и тяхното издаване касаят всички български граждани. Знаем, че

освен това да облекчим българите зад граница, да има и по бърз начин за сдобиване с български лични документи. Да направим така, че и в България хората да могат по по-лесен и по-достъпен начин да придобиват тези документи. В момента изискването е човек по постоянен адрес да си вади всички документи, което затруднява страшно много хора. Губят по два, три дена – особено за шофьорска книжка няма експресна поръчка, която да стане за един ден. един ден. Бих помолил МВР да разработи по някакъв начин система всеки един български гражданин на територията на България, без значение къде му е адресната регистрация, да може да си подава документи за самоличност. Това ще подобри ще подобри обслужването, по същия начин ще облекчи и българските граждани, които са и командировани, които не живеят в момента в населеното място, в което са регистрирани, и така нататък, да получат документи за самоличност по-бързо, по-евтино и по този начин наистина ще помогнем на хората да има по-бърз достъп до системата за това да получат лични карти и лични документи, включително и паспорти и шофьорски книжки. И на мен ми се наложи скоро да

и може да се направи подобно нещо българските граждани да подават заявления за лични документи във всяко едно районно управление на страната, без значение къде са регистрирани по постоянен адрес. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ангелов. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Господин Ципов иска да вземе думата. Заповядайте, господин Заместник-министър. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Ангелов, искам да Ви съобщя, че Министерството на вътрешните работи от тази година предприема сериозни мерки и действия именно в тази посока, за която Вие говорихте. Първата стъпка вече е направена. Към настоящия момент всеки един документ за самоличност следва да се заяви по досега действащото законодателство по постоянния адрес на гражданина, но след промени в Правилника за издаване на българските документи за самоличност вече има възможност това да бъде направено във всяко едно районно управление или областна дирекция на територията на постоянния адрес на заявителя. Да дам следния пример в момента в София има девет районни управления. Към настоящия момент действащото законодателство предвиждаше да подавате заявление само в районното управление по постоянния си адрес. Сега има възможност това да го направите на територията на всичките районни управления. Това е първата стъпка. Следващата стъпка, която бихме предприели и тя е в унисон с това, което Вие казвате, а именно да може отвсякъде да се подават. В настоящия момент, разбира се, искам да уведомя народните представители, че МВР предлага такава електронна услуга – без да посещавате съответното районно управление или областната дирекция, по електронен път да си подадете заявлението, стига да не е необходимо да Ви бъдат снемани биометрични данни. Ако имате валидни биометрични данни, това можете да направите в момента от всяко едно мобилно устройство, което Ви дава достъп до така наречените електронни услуги. Следващата стъпка, която предвиждаме, е догодина да въведем нова централизирана система за персонализация с децентрализирано връчване на заявленията и получаване на готовите документи. Това означава, че ще имаме възможност във всяко едно районно управление да се подава заявлението, то да бъде обработвано от служителите на Министерството на вътрешните работи и да го получите по заявка от Ваша страна, в която и да е било структура на Министерство на вътрешните работи. Затова обаче трябва време, трябва промяна на информационните ни системи и най-вече изграждане на новата централизирана система за персонализация на българските лични документи. Подкрепихме и инициативата за връчването на готовия документ за българите в чужбина чрез лицензиран пощенски и куриерски оператор. Смятам, че можем да вървим и в посока да направим това нещо и за българските граждани, които живеят постоянно в България стига, разбира се, съответните пощенски и куриерски оператори да бъдат лицензирани, защото, обръщам внимание, по сега действащия закон, документите за самоличност са собственост на държавата и гражданите ги ползват за срока на валидност. Това означава, че е необходимо, след като бъде заявен и изработен съответният документ, той да бъде доставен до съответния адрес, до съответното населено място със спазване на всички условия за сигурност. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Заместник-министър. Колеги, първо Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи,

против няма, въздържали се 26. Предложението е прието. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 902 01 17, внесен от Министерския съвет

Съобщение за парламентарен контрол за 7 юни 2019 г., петък, след приключване на т. 1 на заседанието. Първи ще отговаря заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Той ще отговори на четири въпроса от народните представители Таско Ерменков, Николай Цонков, Кольо Милев и Валентина Найденова. Втори отговаря министърът на околната среда и водите Нено Димов. Той ще отговори на два въпроса от народните представители Александър Сабанов, Атанас Стоянов и Петър Христов Петров.

от народните представители Румен Георгиев и Пенчо Милков; министърът на младежта и спорта Красен Кралев – на два въпроса от народния представител Иван Ченчев; министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на два въпроса от народните представители Георги Стоилов, Крум Зарков Пенчо Милков; и Георги Гьоков и Драгомир Стойнев; министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на три въпроса от народните представители Георги Михайлов, на два въпроса; и на Валентина Найденова; и на един въпрос с писмен отговор от народния представител Валентина Найденова. Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на един въпрос от народния представител Таня Петрова към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и на един въпрос от народния представител Валентин Милушев към министъра на младежта и спорта Красен Кралев. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на вътрешните работи Младен Маринов, министърът на правосъдието Данаил Кирилов и министърът на културата Боил Банов. Колеги, утре парламентарният контрол е кратък, тъй като в 12,00 ч. ще раздадем дипломите на абсолвентите от Юридическия факултет на Софийския университет по решение на Председателския съвет. Утре, 7 юни 2019 г. – редовно пленарно заседание от 9,00 ч.